Konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. Kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Hrvatskoga sabora, uvaženi saborske zastupnice i zastupnici. Zakon o klasifikaciji neobrađenoga drva donesen je u prosincu 2004. godine radi usklađenja hrvatskoga zakonodavstva sa propisima Europske unije a posebno sa Direktivom Vijeća Europske ekonomske zajednice od 23. siječnja 1968. godine a koja se odnosi na klasifikaciju neobrađenoga drva. Na temelju toga zakona ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva donio je Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenoga drva a njegova primjena odgođena je do 1. srpnja 2008. godine. Vijeće Europe je na prijedlog Europske komisije dana 21. svibnja 2007. godine opozvala Direktivu od 23. siječnja 1968. godine pa su njenim opozivom prestali razlozi za postojanje tih propisa, tj. zakona i pravilnika. Zbog boljeg razumijevanja pojam neobrađeno drvo predstavlja posječeno drvo, okresano i podrezano bez kore ili sa njom, piljeno poprečno ili cijepano. To je ona sirovina koju koriste drvoprerađivači u svojoj proizvodnji ali i građani putem kupnju ogrjevnoga drva. Najviše neobrađenog drva proizvode Hrvatske šume d.o.o. koje gospodare sa 78% ukupne površine šuma i šumskoga zemljišta i drvnom zalihom od 320 milijuna metara kubičnih a 22% gospodare privatni šumovlasnici sa drvnom zalihom od 78 milijuna kubika. U državnim šumama sječivi je tat iznosio oko 5 milijuna kubika bruto drvne mase. U privatnim šumama i putem šumarske savjetodavne službe doznačeno u 2007. godini 105. tisuća kubika bruto drvne mase a tu su mogućnosti daleko veće. Od prvotnoga prijedloga u zakona na klasificiranja i obilježavanje neobrađenoga drva porijeklom iz Republike Hrvatske koji se stavlja u promet obavlja trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. Zakonom o šumama iz 2005. godine razdvojila se nadležnost hrvatskih šuma i Šumarske savjetodavne službe koja je tim zakonom i osnovama, tj. ona vodi brigu o privatnim šumama. Klasifikacija neobrađenog drva se i prije donošenja zakona i sada provodi po važećim hrvatskim normama, odnosno područje je bilo i ostalo jednako definirano. Opoziv ove direktive omogućuje da svaka od zemalja članica definira kriterije za nabavku drvne sirovine koji su najbolji za prerađivačku industriju. …/Govornik se ne razumije./… vrste, kvalitete i dimenzije drva u sirovom stanju. Primjena hrvatskih normi zadovoljava ove kriterije kod domaćih proizvođača ali i kod kupaca iz drugih zemalja. Ocjenjeno je da će se tako unaprijediti trgovina kvalitetnom drvnom sirovinom koja je inače deficitarna u cijeloj Europskoj uniji, omogućiti trgovanje bez ograničenja i unaprijediti proizvode od drva proizvode od drva i namještaja u cijeloj Europi. Ovdje moramo skrenuti pažnju da prema tome drvo uvezeno u Republiku Hrvatsku i zemalja članica Europske unije nije potrebno ponovno klasificirati, ukoliko je ono klasificirano prema propisima zemlje izvoznice. Nadalje, neobrađeno drvo koje se uvozi u Republiku Hrvatsku i zemalja ne članica Europske unije također nije potrebno ponovno klasificirati ukoliko je ono klasificirano prema propisima zemlje iz koje se uvozi. Zato predlažem Hrvatskome saboru da prihvati Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji neobrađenog drva sa Konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odmah u početku bih naglasio da Klub HDZ-a podržava Prijedlog zakona o kvalifikaciji neobrađenog drva sa Konačnim prijedlogom zakona. Naime, prestankom važenja ovoga zakona a prethodno i direktive Europske unije koja i regulira ovo područje i Republika Hrvatska i sve zemlje Europske unije vraćaju se nacionalnom sustavu klasifikacije neobrađenog drva. Na taj način i Hrvatska se vraća nacionalnim standardima klasifikacije. Europska unija izložena je žestokoj konkurenciji trećih zemalja i upravo činjenica da je Vijeće Europe prošle godine opozvalo direktivu kojom se regulira ovo područje potvrđuje da su zakonodavstvo Europske unije i standardi koji postoje u Europskoj uniji prije svega u funkciji jačanja domaćeg gospodarstva i zaštita domaće proizvodnje u odnosu na treće zemlje. S obzirom da je Europska unija i njene članice zemlje da su ujedno i članice WTO i jasno je da se zaštita više ne može provoditi visokim carinama ili visokim izravnim subvencijama te zato dominantni postaju upravo standardi kvalitete kao što su i ovi u području klasifikacije neobrađenog drva. Iako se radi samo o ukidanju postojećih propisa posebice koji u Republici Hrvatskoj nisu niti stupili na snagu neobrađeno drvo, dakle, okresano i podrezano stablo bez kore ili s korom, piljeno poprečno ili uzdužno cijepano spada u nacionalno bogatstvo s obzirom da Republika Hrvatska godišnje proizvede ili posiječe oko 5,5 milijuna kubičnih metara drveta od čega Hrvatske šume koje gospodare oko 78% ukupnih površina šuma posijeku oko 5 milijuna a ostatak privatni šumoposjednici. Hrvatska ima i značajan izvoz pa tako prema podacima iz 2007. godine izvozimo oko 600 tisuća kubičnih metara neobrađenog drva. Dobro je da imamo izvoz neobrađenog drva ali puno bolje bi bilo da umjesto trupaca izvozimo gotove proizvode. Da izvozimo skupi namještaj, da izvozimo visoko finalizirane proizvode u koje bi bila ugrađena dodatna vrijednost, u koje bi bila ugrađena tehnologija, u koje bi bila ugrađena tehnologija, u koje bi bila ugrađena i znanje naših stručnjaka i u koje bi bila ugrađena i posebna znanja naših dizajnerskih stručnjaka. Da izvozimo namještaj umjesto trupaca konačni ekonomski efekt bio bi puno veći. Nesumnjivo je da Hrvatska ima tradiciju u proizvodnji namještaja, da ima stručnjake, te da u ovom trenutku imamo suficit u vanjskotrgovinskog bilanci od cca 15% kada je u pitanju područje prerade i uporabe drva i proizvodnje namještaja. Stoga treba poduzeti sve da se izvoz neobrađenog drva višestruko …/Govornik se ne Izvozni suficit posebice je počeo rasti jer je Vlada u proteklom razdoblju napravila veliki iskorak u jačanju domaće drvne industrije s više od 50 milijuna kuna subvencija koja odlaze u drvnu industriju, industriju namještaja posebice za jačanje onog segmenta koji se odnosi na dizajn i marketing jer smo tu najmanje iskoristili vlastite mogućnosti i potencijal. Zato Klub HDZ-a pozdravlja najavljeni zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva koji bi trebao maksimalno iskoristiti hrvatski prerađivački potencijal, sirovinsku osnovu koja je kvalitetna, sertificirana i dostupna te iskoristiti činjenicu da imamo iskustvo i tradiciju u proizvodnji. Ova izmjena zakona omogućuje povećanje konkurentnosti, stvaranje dizajnerskih brandova, te usmjeravanje proizvodnje prema visokoj finalizaciji i kvaliteti jer nam je to jedina šansa za probitak na zahtjevnim tržištima Europske unije i svijeta. Naravno, trebalo bi razmotriti i osnivanje, mogućnost osnivanja burze drva čime bi se dodatno reguliralo i tržište i ponuda i potražnja te cijene i maksimalno potencirala kvaliteta neobrađenog drveta. Prema tome Klub HDZ-a podržava sve napore koje Vlada ulaže u ovaj sektor kako bi ga učinila konkurentnijim i kako bi do kraja provele strukturne reforme, reforme industrije ali i tržišta. Nedvojbeno je da je naša šansa u visokoj finalizaciji, stvaranju dizajnerskih brandova u proizvodnji namještaja s ugrađenom dodatnom vrijednošću, s ugrađenim dodatnim znanjem i tehnologijom. Vjerujemo da će s ovim Prijedlogom zakona o prestanku važenja Zakona o klasifikaciji i neobrađenog drva sa Konačnim prijedlogom zakona biti stvorene pretpostavke koje će omogućiti izmjenu dosadašnje prakse da Hrvatska izvozi trupce koji nam se nanovo u Hrvatsku vraćaju u okviru gotovih proizvoda, vrlo skupih namještaja. Zbog svega navedenog, Klub HDZ-a podržava i glasovati će za Prijedlog zakona o klasifikacji neobrađenog drva sa konačnim prijedlogom zakona. Hvala lijepa. Hvala. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Vlatko Podnar. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa ovako sad kad razgovaramo o tome onda kažemo da moram se vratiti malo u prošlost zbog čega je uopće hrvatski šumari su još tamo 1999. godine otpočeli s pripremama za prihvaćanje europskih normi za neobrađeno drvo. Osnovna razlika između ovih normi, hrvatskih normi i ovih normi europskih je u načinu ocjene kvalitete odnosno hrvatske norme reguliraju to prema namjeni znači na trupce za furnir, trupce za piljenje, tanju tehničku … /Govornik se ne razumije./ …, drvo za preradu i ogromno drvo dok europske norme klasificiraju na obrađeno drvo prema kvaliteti. Imenovano je povjerenstvo za izradu i usklađivanje normativa. Povjerenstvo je izradilo normativne akte i izvršilo edukaciju na terenu. Izrađen je i cjenik za pojedine vrste odnosno sortimente. Sve ovo određeno je do 2003. godine. Potpuna primjena europskih normi očekivala se ulaskom Hrvatske u Europsku zajednicu. Sama primjena na terenu nailazila je na otpor prvenstveno od strane drvoprerađivača. Donošenje ovog Zakona 2004. godine komentirano je kao odlučnost da se primjene europske norme i da se uvede red na tržištu drvnih sortimenata. Još samo da se donese pravilnik i možemo krenuti u njegovu primjenu. Pravilnik o mjerenju, razvrstavanju i obilježavanju neobrađenog drveta donesen je 2005. godine a izradio ga je Odvjetnički ured bez konzultacija sa strukom pa se odmah po donošenju uvidjelo da nije u potpunosti prilagođen i morao je biti dopunjen, a kako je vrijeme odmicalo tako i početna odlučnost u uvođenju europskih normi topila pa je početak primjene odgođen do 1.7.2007. pa onda ponovo do 1.7.2008. godine. Ukidanjem ovog Zakona prestaje važiti i Pravilnik što će vjerojatno kupci drvnih sortimenata u Republici Hrvatskoj dočekati sa oduševljenjem, a isto tako bojim se da i Hrvatske šume jedva čekaju da ne moraju voditi brigu o novom načinu klasificiranja i također i savjetodavna šumarska služba. se ne razumije./ … mogućnosti hrvatskih šuma. Ja ću samo ponoviti da je, u Hrvatskoj se godišnje proizvede oko 2 milijuna kubika oblog neobrađenog drveta koje je prvenstveno namijenjeno domaćem tržištu. Najveći dio ovog oblog drveta proizvedu Hrvatske šume, a manji dio ostali šumovlasnici. Utjecaj šumovlasnika na tržištu oblog drveta biti će sve značajniji. Razlog ovoga je povrat nacionalizirane imovine, a samim tim biti će i sve veće učešće u proizvodnji oblog drveta. Svatko od njih, a tako i Hrvatske šume morat će se prilagođavati sve većoj prisutnosti Europske zajednice na tržištu neprerađenog oblog drveta. Na takvom tržištu postoji mogućnost primjene i drugih normi prvenstveno europskih, ali i ugovorenih dimenzija i kvaliteta. Kako će se onda klasificirati i obilježavati neobrađeno oblo drvo? Ili ćemo imati nered na tržištu bez mogućnosti kontrole i odgovornosti. Ovo govorim iz sadašnje prakse jer je manji dio kvalitetnijih trupaca prodan putem domaćih i međunarodnih nadmetanja. I što sad? Potrebno je dobiti dozvolu, izvoznu dozvolu, kupiti na međunarodnom nadmetanju trupce i još ako možete kupiti po ugovoru odnosno od šumovlasnika, prekrojiti ih prema zahtjevima stranog kupca, staviti neku svoju identifikacijsku pločicu, utovariti u vagon i čekati uplatu po daleko većoj cijeni od kupljene. Nitko više ne postavlja pravovaljanost, pitanje pravovaljanosti te klasifikacije. Stoga obrazloženje da je prestankom važenja direktive Europske zajednice i obrazloženje da je ovaj Zakon potrebno ukinuti radi pojednostavljivanja hrvatskog zakonodavstva ukidanjem nepotrebnih propisa koje provodi /Govornik se ne razumije./ … i ne stoji. Potrebno je upravo zbor prilagođavanja tržištu Europske zajednice ovaj Zakon izmijeniti i dopuniti. S time će se omogućiti primjena hrvatskih normi, europskih normi, ali i međusobnih ugovora između proizvođača i kupaca. Ovo je potrebno i zbog Zakona o šumama jer se … /Govornik se ne razumije./ … služba odgovorna za šumovlasnike i klasifikaciju i obilježavanje oblog drveta te njihovog popraćivanja. Ali gospodo ne sa popratnicom koja važi 15 dana. Iz svega ovoga naprijed navedenog Klub zastupnika SDP-a neće podržati ukidanje ovog zakona nego predlaže njegovu dopunu i izmjenu. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt državni tajnik Herman Sušnik. Izvolite. **Sušnik, Herman** Hvala lijepo. Evo ja bih samo kratko rekao da u Europskoj uniji nema jedinstvene norme. Znači prepušteno je svakoj državi da može koristiti norme znači svoga sustava kad je ova 1968. godine donesena ova direktiva. 15 država bivše Europske ekonomske zajednice je uskladilo te normative. Međutim evo u Njemačkoj ima nekoliko sustava normi. Nove države koje su pridošle u Europsku uniju praktični više-manje su zadržale svoje normiranje kakvo su imale više-manje i do tada. Ovdje je dobro rečeno da Hrvatske šume kao najveći proizvođač sirovine za preradu drvne industrije želi da ta drvna sirovina ostane unutar granica Republike Hrvatske što je normalno. Ja bih samo rekao da je u 2007. godini, evo točno 2 milijuna i 200 tisuća kubika proizvedeno takve oblovine znači drvne sirovine za preradu u domaćim drvno-prerađivačkim kapacitetima i da je od toga samo 51 tisuća kubika izvezeno putem međunarodne licitacije. To je u postotku samo 2%. Znači da je, evo interes je i Republike Hrvatske i tvrtke koja je u državnom vlasništvu da ta sirovina da se preradi na domaćem tržištu drvna industrija mogu samo reći da je prošle godine ostvarila suficit od gotovo 100 milijuna dolara, a da za prva tri mjeseca ove godine već imamo suficit od 63 milijuna dolara. Znači više se izveze nego šta se uveze. I ovo šta se uveze i ovo šta se izveze većim drvni proizvod. Znači kroz ove normative i kroz odnose šumarstva i drvne industrije dalje će se dograđivati ti odnosi kako bi bili što korektniji i što kvalitetniji, a sve u interesu i Republike Hrvatske i dobrih gospodarskih rezultata.